(HDZ)** Prelazimo na točku 3. - Prijedlog Zakona o upravljanju državnom imovinom, prvo čitanje, P.Z. broj 597 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za ratne veterane i Odbor za lokalne i područne (regionalne) Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Koliko vidim da. Uvaženi Ivan Bubić državni tajnik u Ministarstvu gospodarstvu, rada i poduzetništva. Izvolite. Dobar dan svima. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, poštovane dane i gospodo. Prijedlogom Zakona o upravljanju državnom imovinom predlaže se stvoriti osnovne pretpostavke za utvrđivanje obuhvata te načelo upravljanja državnom imovinom koja se pojavljuje u obliku državnog vlasništva u trgovačkim društvima, kao i u obliku nekretnina u državnom vlasništvu. Ciljevi ovog prijedloga zakona su uspostava primjerenog pravnog institucionalnog i nadzornog okvira, učinkovito i odgovorno upravljanje državnom imovinom, cjelovito i pravilno evidentiranje državne imovine te razvidnost i efikasnost sustava upravljanja državnom imovinom. Važan cilj je također i stvaranje pretpostavki za ostvarenje investicijskih projekata i privlačenjem novih investicija u cilju gospodarskog razvoja i novih prihoda državnog proračuna. upravo državna imovina u obliku vlasničkih udjela, a pogotovo nekretnina može i mora biti poticaj i osnova za nove investicije koje će za rezultat imati razvoj gospodarstva i novog zapošljavanja. Državnu imovinu možemo promatrati u širem i užem smislu, a u predstavljanju ovog prijedloga zakona ograničit ćemo se na državnu imovinu u obliku vlasničkih udjela u trgovačkim društvima i u obliku nekretnina. Danas se ova državna imovina sa aspekta vlasništva pojavljuje kao vlasništvo Republike Hrvatske, ali i brojnih državnih institucija i subjekata, a to su ministarstva, Hrvatski fond za privatizaciju, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Državna agencija za osiguranje štetnih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kao i njihovih posrednih institucija kao što je Kapitalni fond u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. S druge strane, s aspekta upravljanja tom državnom imovinom, današnji sustav utvrđen nadležnost upravljanja državnom imovinom osim same Vlade Republike Hrvatske i na Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Fond za naknadu oduzete imovine, Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje te Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo, kao i na Hrvatske šume, Hrvatske vode i u pogledu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na jedinice lokalne područne samouprave. Ovakva različitost u načinima u upravljanju i vlasništvu ne samo da utječe na nemogućnost potpune i pravilne evidencije državne imovine već na neefikasnost i složenost upravljanja tom imovinom pa se tako nerijetko isprepleće nadležnost, a pogotovo između Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Hrvatskog fonda za privatizaciju. Ovim prijedlogom zakona obuhvaćena je imovina u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju, imovina u vlasništvu Državne agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka koja je proistekla iz postupka sanacije banaka te imovina Republike Hrvatske osim šuma i šumskog zemljišta čije je upravljanje u nadležnosti Hrvatskih šuma, poljoprivrednog zemljišta čije upravljanje je u nadležnosti jedinica lokalne područne samouprave te voda i vodnog dobra čije je upravljanje u nadležnosti Hrvatskih voda što je utvrđeno posebnim propisima. Međutim, bez obzira na titulara prava vlasništva nad tom imovinom kao i tko upravlja njome, ta državna imovina predstavlja imovinu svih građana Republike Hrvatske i čini značajan resurs države te je potrebno stvoriti pretpostavke za učinkovito upravljanje takvom imovinom, usmjerene na ispunjavanje obveza tijela javne vlasti u pružanju usluga svojim svojim građanima te gospodarskog razvoja države. Ovim prijedlogom zakona o upravljanju državnom imovinom definiraju se načela u upravljanju državnom imovinom, a to su načelo javnosti upravljanja državnom imovinom, načelo predvidljivosti upravljanja državnom imovinom kako bi se znalo kako će država postupati u upravljanju državnom imovinom, načelo učinkovitosti upravljanja državnom imovinom i načelo odgovornosti prilikom upravljanja državnom imovinom. Prijedlogom zakona definiraju se tri ključna akta u upravljanju državnom imovinom i to: prvo, Strategija upravljanja državnom imovinom koju donosi Hrvatski sabor na razdoblje od tri godine, kao strateški akt o državnoj imovini. Drugo, Godišnji plan upravljanja državnom imovinom koji donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju Strategije i to je Operativni godišnji plan upravljanja državnom imovinom. I treće, kodeks upravljanja kojeg donosi Agencija za upravljanje državnom imovinom. Prijedlogom zakona predviđa se osnivanje agencije za upravljanje državnom imovinom u koju bi se ujedinili Hrvatski fond za privatizaciju, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, izuzev dijela poslova koji se tiču poticanja stanogradnje. Agencija će biti nadležna za upravljanje državnom imovinom, raspolaganje i stjecanje vlasničkih udjela, raspolaganje i stjecanje nekretnina, upravljanje vlasničkih udjelima državnih tijela, institucija, ustanova i javnih poduzeća na osnovu ugovora o upravljanju, uspostavu, vođenje i oblikovanje registra državne imovine, identifikaciju neprocijenjene imovine u postupku pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća i ishođenje upisa prava vlasništva agencije na toj imovini. Agencija će upravljati imovinom Republike Hrvatske kao zakonski zastupnik, vlastitom imovinom i imovinom Hrvatskog fonda za privatizaciju, imovina daba koja je proistekla iz sanacije banaka i imovinom drugih državnih imatelja na temelju ugovora o gospodarenju imovinom, a financirat će se iz raspolaganja imovinom u vlasništvu Agencije dok će svi drugi prihodi Agencije biti prihod državnog proračuna. Agencija će imati upravno vijeće od 9 članova koje će birati Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i upravo tri člana koje će imenovati upravno vijeće na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Agencija će upravljati vlasničkim udjelima u skladu sa strategijom upravljanja državnom imovinom i na temelju Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom, a prijedlogom zakona određena je i nadležnost za donošenje odluka o upravljanju državnom imovinom. Prijedlogom zakona utvrđuju se modeli upravljanja državnom imovinom radi boljeg, transparentnijeg i učinkovitijeg upravljanja državnom imovinom te se državna imovina stavlja u funkciju gospodarskog rasta i razvoja Republike Hrvatske, a sve uz maksimalno poštivanje načela transparentnosti i javnosti rada agencije. Prijedlogom zakona se stvaraju pretpostavke da se konačno evidentira popis cjelokupne državne imovine u obliku nekretnina i vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima, predviđa se osnivanje i vođenje središnjeg registra državne imovine koji bi bio podijeljen na registar nekretnina i registar trgovačkih društava, a vodila bi ga Agencija te bi bio javno dostupan hrvatskim građanima. Navedeni registar državne imovine bio bi povezan sa sudskim registrom, registrom središnje kliničke depozitne Agencije i gruntovnicom te će donijeti transparentnost u upravljanju državnom imovinom. Ostale odredbe prijedloga zakona odnose se na nužni dio odredbi preuzetih iz Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakona o privatizaciji kako bi isti u cijelosti mogli prestati važiti, a odnosi se na izdavanje rješenja o iskazima nekretnina, dodjela dionica ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata, kao i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu te na neprocijenjenu imovinu u postupku pretvorbe uz važnu napomenu, da je ovaj prijedlog zakona dostavljen Vladi Republike Hrvatske prije stupanja na snagu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu u postupku pretvorbe i privatizacije te će za drugo čitanje biti izmijenjena glava zakona koja se odnosi na neprocijenjenu imovinu u postupku pretvorbe, članci 44. do 47. kako ne bi bili u koliziji sa Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Osnivanjem Agencije kroz ovaj prijedlog zakona uvele bi se pisane poslovne procedure prilikom raspolaganja državnom imovinom kao i mjerenja učinaka troškova i profesionalnog upravljanja državnom imovinom. Osnivanjem agencije omogućilo bi se efikasno i brzo donošenje primjerenih odluka o upravljanju državnom imovinom kroz evaulaciju koristi i troškova, pravilno postavljati informacijski sustav i nadzor poslovanja, kontrolu i mjerenje uspjeha i transparentno poslovanje. Važno je naglasiti da je donošenje ovog Zakona kao i osnivanje Agencije uvršteno u svibnju 2010. godine u Program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Emil Tomljanović, predsjednik Odbora za zakonodavstvo. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 100. sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o upravljanju državnom imovinom koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 23. srpnja 2010. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst prijedloga daje načelnu primjedbu, da prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga treba doraditi pravni i nomotehnički izričaj, te na odgovarajući način obuhvatiti sve subjekte koji su do sada na određeni način upravljali, odnosno imali udjela u upravljanju državnom imovinom kao i propise koji su to regulirali. Hvala. Zahvaljujem. Odbor za gospodarstvo? Ne. Odbor za pravosuđe? Ne. Ostali odbori? Pravosuđe da, predsjednica odbora uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Članovi odbora jednoglasno su podržali prijedlog zakona istaknuvši važnost objedinjavanja subjekata gospodarenja državnom imovinom i stvaranje registra državne imovine na jednom mjestu. Na prijedlog Zakona o upravljanju državnom imovinom istaknute su sljedeće primjedbe, prijedlozi i mišljenja. U članku 2. točka 3. predlaže se pojam nekretnine doraditi kako bi se odredba uskladila sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Predlaže se da sva imovina pravnih osoba koje se ukidaju ovim zakonom i stapaju u Agenciju postanu imovina Republike Hrvatske kao i sva druga koju bi Agencija u svom poslovanju stekla. Predlaže se u članku 18. stavku 2. brisati riječi: "osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu" kao nepotrebne jer ukoliko je za nekoga nastupila rehabilitacija osoba se smatra ex lege nekažnjavanom. Predlaže se izmijeniti članak 30. prijedloga na način da se brišu riječi: "Agencija surađuje sa Vladom Republike Hrvatske" jer Agencija za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske, pa se čini neprimjerenim odredba da surađuje sa Vladom. Predlaže se također u članku 39. urediti stavke 5. i 6. na način da se točno uredi način raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kada se njime raspolaže bez naknade i ovlaštenja za donošenje takvih odluka. Predlaže se da se u članku 40. stavak 3. izmijeni na način da je Agencija ovlaštena izraditi procjenu vrijednosti nekretnina i kada je očekivana vrijednost nekretnine je veća od 5 milijuna kuna ukoliko Agencija ima

te kriterije o mogućoj prodaji ispod procijenjene vrijednosti ukoliko ista na tržištu ne bude postignuta. Također, trebalo bi preispitati odredbe članka 42. i odrediti ih sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji da ne bi bili u suprotnosti, obzirom da se prijedlogom zakona uređuje u ovom postupku prostornog planiranja položaj države kao vlasnika na nejednak način u odnosu na ostale vlasnike nekretnina. Također se predlaže da se ovim zakonom barem načelno i u temeljima regulira sadržaj registra državne imovine kao javnog registra. Prijedlogom bi trebalo regulirati sankcije za neizvršavanje obveza iz članka 44. odnosno Agenciju obvezati na pronalaženje imovine koja nije ušla u temeljni jer to sigurno subjekti sami neće učiniti. I predlaže se brisati odredbu članka 46. kao nepotrebnu ukoliko se prihvati sugestija da titular vlasništva sve imovine pravnih prednika kao i one koju Agencija stekne bude Republika Hrvatska. I također se predlaže uskladiti Prijedlog ovog zakona sa odredbama u međuvremenu donijetog Zakona o turističkom zemljištu. I na kraju rasprave, Odbor za pravosuđe je sa 8 glasova, dakle jednoglasno odlučio da se prihvaća Prijedlog zakona o upravljanju državnom imovinom. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi da se upute predlagatelju. Ne. I Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu? Ne. Otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prvo, mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržavamo nastojanje Vlade Republike Hrvatske da da se konačno krene sa upravljanjem državnom imovinom prema načelima dobrog gospodara. Kako i na koji način se upravljalo s tom imovinom do sada mislim da je bespotrebno govoriti, ali sasvim sigurno ono što je zajednički nazivnik svih ovih vremena do sada a to je da se nije upravljalo prema načelima dobrog gospodara. Dobro je da ovaj prijedlog zakona ide u redovnu proceduru, znači u dva čitanja sasvim sigurno. Evo prema izvješćima i kolegice i kolege u ime odbora ta izvješća govore da ovaj zakonskim tekst treba u mnogim elementima doraditi. Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se spajanje dosadašnjeg ili sadašnjeg bolje rečeno Hrvatskog fonda za privatizaciju Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina. Kad govorimo o potrebi spajanja Hrvatskog fonda za privatizaciju Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, sigurno da ima logike, sigurno da ima potrebe, sigurno da ima, da je razmišljanje u dobrom pravcu,

uključuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Nešto što iz ovog zakonskog prijedloga nije vidljivo, nigdje ne piše, da se u novu agenciju pripaja dio postojeće Agencije za pravni promet nekretninama, a dio ide u Ministarstvo zaštite okoliša. To u zakonskom prijedlogu nigdje ne piše, ali piše u prijedlogu Ministarstva uprave Vladi Republike Hrvatske, temeljem kojega prijedloga Vlada je, kad je to bilo 23.7. donijela odluku da se ide u formiranje ove nove agencije, i donijela sve one ostale odluke oko ukidanja ovih ostalih agencija o kojima ćemo raspravljati, koje su u dnevnom redu i koje za razliku od ovog prijedloga idu po hitnoj proceduri, zato je dobro što ovaj dio ide u redovnu proceduru, prvo i drugo čitanje. Naime da je prilično maglovito spajanje Agencije za pravni promet nekretninama, posredovanje nekretninama sa ovim novim, govori i iz samog ovog zakonskog prijedloga ocjena stanja, osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom, te poslije koje će donošenjem ovog zakona proisteći, evo strana 2 piše ovim zakonom predlaže se osnivanje Agencije za upravljanje državnom imovinom, koja bi zamijenila dvije institucije koje upravljaju većinom državne imovine Hrvatski fond za privatizaciju, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Nigdje nema tu APN-e. APN se pojavljuje, Agencija za pravni promet nekretninama se pojavljuje u članku 1., u članku 52. i u članku 56., i zato mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika tvrdimo da je prilično maglovito ovo pripajanje APN-a novoj agenciji i naš je prijedlog predlagaču Vladi Republike Hrvatske da u drugom čitanju pripajanje agencije u zakonskom prijedlogu napravi kvalitetnije, uz više argumenata, transparentnijih argumenata, jer smatramo da na ovaj način definitivno Vlada Republike Hrvatske gasi jedan vrlo dobar projekat, projekat koji funkcionira već 13 godina, govorim o poticajnoj stanogradnji. Jer ako, a prema ovom prijedlogu Ministarstva uprave koji je bio na Vladi, koji govori da će se, da će novo tijelo, znači agencija preuzeti poslove za poslove …/Ne razumije se./… prava i obveze Hrvatskog fonda za privatizaciju, što je i u ovom zakonskom prijedlogu, Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u ovom zakonskom prijedlogu i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova, osim dijela poslova Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama koji se odnose na poticajnu stanogradnju. Drugim riječima, poticajna stanogradnja ide u ministarstvo. Kako ova agencija u sustavu PDV-a prelaskom poticajne stanogradnje u ministarstvo, čitav sustav poskupljuje za 23%. Drugim riječima ubijamo mogućnost bilo kakve poticajne stanogradnje, zatvaramo. Da li je to cilj? Ja neću spominjati da smo u Agenciji za pravni promet nekretninama koja, ponavljam, funkcionira već 13 godina, da je izgrađeno preko 5 tisuća stanova, da je za mnoge posebno krajeve sa razvojnim poteškoćama upravo poticajna stanogradnja da otvore novu šansu, novu mogućnost za mlade obitelji, za mlade familije, međutim činjenica je da u zadnjih nekoliko godina čitav taj sustav se usporava. U ovom trenutku agencija, APN za izgradnju po modelu poticajne stanogradnje ima 100 milijuna kuna kapitala dobivenog kroz povrat PDV-a. U ovom trenutku. Ako to prelazi u ministarstvo, potencijal tih 100 milijuna se gubi. Nedavno smo raspravljali i o Zakonu o poticanju prodaje stanova, Hrvatske stranke umirovljenika imali potpuno jedan životniji, ja ću ga nazvati životniji prijedlog, a da smo bili na žalost u pravu govori činjenica da u ovom trenutku od planiranih tisuću stanova, po tom modelu prodano svega 50. Svega 50. I slijedom niza argumenata svih ovih godina, i u konačnosti sa ovom konstatacijom Ministarstva uprave koja je bila na Vladi Republike Hrvatske, a koje nema u ovom zakonskom prijedlogu, a koja govori da agencija, da postoji Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama koji se odnose idu Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, drugim riječima ajmo ljudima reći gospodo draga po modelu poticajne stanogradnje više nema izgradnje stanova, nema ni prodaje stanova. Jer sama činjenica nemogućnosti korištenja potencijala povrata PDV-a govori o tome da čitava priča se poskupljuje. Stoga mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika predlažemo Vladi Republike Hrvatske da Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama izostavi spajanje institucija radi osnivanja nove Agencije za upravljanje državnom imovinom, prema ovom prijedlogu zakona, da radi složenih specifičnih poslova koje APN obavlja prema posebnim zakonima korisno je ostaviti Agenciju za pravni promet nekretninama da i dalje kao i dosada radi kao zasebna ustanova koja obavlja poslove za koje je nadležna i zadužena prema posebnim zakonima i drugim propisima pod kontrolom je Vlade s tim više što Upravno vijeće APN-a čine ministri Vlade RH. Eventualno bi bilo moguće izdvajanje samo nekog dijela APN-a koji se isključivo bavi, a pitanje je ako se i uopće bavi, direktnim upravljanjem državnom imovinom. Npr. davanje državnih stanova u najam ili da se te nekretnine državne imovine predaju novoj agenciji, ali da sustav poticajne stanogradnje i dalje ostane onakav kakav funkcionira već 13 godina. Jednostavno slijedom logike stvari, slijedom iskustva nečega što je 13 godina stvarano i daje rezultate

prostornog uređenja i graditeljstva da je na sjednici Vlade prihvatilo ukidanje modela poticajne stanogradnje. Jer, ponavljam, rasformiranjem ove agencije ili spajanjem dijela agencije u novu agenciju, a model poticajne stanogradnje je uključivanje u ministarstvo mi taj model gasimo. Stoga predlažemo da u drugom čitanju pored ovih osnovnih elementarnih stvari koje zakonski prijedlog mora imati, a o kojima smo čuli od izvjestitelja odbora prije ove moje rasprave, mi u klubu HNS-HSU-a pozivamo Vladu RH da da nam za drugo čitanje pripremi jedan sustavan zakon, zakon koji će omogućiti dobro, kvalitetno i pažnjom dobrog gospodara upravljanje državnom imovinom, ali da jedan model koji je nadživio nekoliko ministara, jedan model koji je u praksi se pokazao učinkoviti, model koji daje mogućnost posebno mladim obiteljima, posebno onima koji tek ulaze u mogućnost prvog osiguranja svog stambenog prostora, model koji definitivno oživljava gospodarsku djelatnost da ga ostavimo i dalje kao agenciju zasebnu ili da i taj dio se uključi u novoformiranu agenciju, ali ključno i važno je da je model sukladan svim onim zakonskim propisima koje smo donijeli u Hrvatskom saboru i, ponavljam, ukidamo nešto za što imamo kompletnu infrastrukturu i ulazimo u nešto nepoznato, a u svakom slučaju nešto što u konačnosti onemogućava bilo kakvu daljnju mogućnost razvoja modela poticajne stanogradnje. Nadam se da će Vlada Republike Hrvatske u drugom čitanju u konačnom prijedlogu zakona sa daleko više odgovornosti prema tom modelu, daleko više odgovornosti prema novim mogućnostima da će prihvatiti našu sugestiju i da sustav koji dobro funkcionira neće ugasiti zbog nekakvih drugih ciljeva, a jednostavno ne želimo mi u klubu HNS-HSU-a ne želimo vjerovati da je to bio motiv. Hvala. Hvala lijepo. Na redu je u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Branko Bačić. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine državni tajniče klub HDZ-a podržati će prijedlog Zakona o upravljanju državnom imovinom koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u Hrvatski sabor u redovnoj proceduri, dakle u prvom čitanju. Ono što odmah na početku želim istaknuti to je da je predlaganje ovog zakona i sami prijedlog zakona u funkciji provedbe mjera gospodarskog oporavka koje su i predviđeni samim programom, ali isto tako i usvojenog prijedloga reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Dakle, samo predlaganje zakona jest na tragu realizacije programa gospodarskog oporavka s jedne strane, ali s druge strane i na na tragu racionalizacije reorganizacije institucija, agencija, zavoda koje danas postoje i egzistiraju u RH. Prije Prije svega potrebno je reći da je državna imovina predstavlja imovinu svih građana RH pa otuda jasno da i proizlazi odgovornost izvršne vlasti i zakonodavne vlasti da na najkvalitetniji način uredi upravljanje samom imovinom kako bi ona jasno bila u funkciji stvaranja nove vrijednosti, u prvom redu za RH, ali jasno i za građane koji su u konačnosti i vlasnici te imovine. Stoga je reforma upravljanja državnom imovinom koja je ovim zakonom predviđena jedna od vrlo važnih reformi javne uprave i na tom tragu mi u klubu HDZ-a i promatramo donošenje prijedloga ovog zakona. ne manje važno od donošenja ovakvog prijedloga zakona želimo istaknuti da je također važno, gotovo se može reći i kao prethodno pitanje, upisivanje RH nad čitavom imovinom koja jest državna imovina u RH i to upisivanje takve imovine u zemljišnoj knjizi jer bez toga će i ovaj zakon, odnosno njegova provedba još dugo vremena ukoliko se ne priđe sustavnom upisu državne imovine kao kao titulara vlasništva u zemljišnoj knjizi na RH još dugo vremena opterećivati rad i ove agencije koja će nastati i biti rezultat donošenja ovoga zakona. Puno je razloga koji nameću potrebu donošenja ovoga zakona. Dakle, promatrajući kako i na koji način do danas funkcionira upravljanje državnom imovinom u RH jasno jasno se može iščitati da je nužnost donošenja ovakvog zakona kojim bi se na jednom mjestu koliko je god moguće više objedinjavala imovina kojom bi onda upravljala jedna agencija. Kao preduvjet da bi se moglo utvrditi djelokrug rada same agencije zakonom su dobro predviđena načela kojim bi se agencija u svom poslovanju i upravljanju državnom imovinom trebala voditi, a to je ono što je prije spomenuo i državni državni tajnik u svom uvodu, dakle načelo javnosti, načelo predvidljivosti, načelo učinkovitosti i načelo odgovornosti i jasno da već samim time bi se agencija itekako učinila odgovornom za vođenje brige o cjelokupnoj državnoj imovini. U ovom trenutku je cjelokupna državna imovina i njom upravlja nekoliko agencija, nekoliko zavoda i fondova i samim time jasno da nema kvalitetnog upravljanja državnom imovinom. niti je transparentno upravljanje državnom imovinom niti je ujednačeno. Jer kao što sam malo prije rekao nekoliko državnih tijela vodi brigu o državnoj imovini. Također u ovom trenutku ne postoji strategija upravljanja državnom imovinom što ovaj zakon predviđa i što ocjenjujemo da je vrlo važno. Također smo svjedoci da je veliki dio državne imovine uzurpiran od strane različitih fizičkih fizičkih ili pravnih osoba. I ta evidencija o imovina koja nije upisana u zemljišnu knjigu, kojom ne upravlja nijedna od državnih institucija, svakako je razlog za donošenje ovog zakona. Također smo svjedoci da postoje mnogi sporovi između jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske u dijelu zemljišta koje nije izdvojeno iz šumske gospodarske osnove i za koje mnoge jedinice lokalne samouprave danas kroz različite postupke traže upis prava vlasništva, što jasno Državno odvjetništvo i Republike Hrvatska osporava, s obzirom da u trenutku kada su određeni prostorni planovi doneseni to je zemljište bilo predstavljalo je šumsku gospodarsku osnovu i jasno da je potrebno regulirati i taj odnos i vjerojatno i kroz donošenje ovog zakona potrebno je da se o tome očitujemo. Prva inicijativa oko donošenja ovog zakona donesena je na vladi u siječnju ove godine kada je Vlada donijela odluku o osnivanju Agencije za upravljanje državnom imovinom kako bi se u prvom redu na jednom mjestu omogućilo upravljanje državnom imovinom, kako bi se ubrzao upis vlasništva nad državnom imovinom, kako bi se utvrdio i efikasniji i jednostavniji model upravljanja državnom imovinom i kako bi se ono što sam u početku rekao utvrdio model snaženja upravljanja i organizacije cjelokupne državne imovine. Donošenje ovog zakona osniva se agencija koja bi sada objedinila one institucije kao što je Središnji državni ured za upravljanje imovinom, kao što je Hrvatski fond za privatizaciju i u tom dijelu jasno i prestao funkcionirati i Hrvatski fond za privatizaciju ali i Središnji državni ured. Također prema predloženom ... imovina koja je u vlasništvu HRvatskog fonda za privatizaciju kao i imovina DAB-a koja je proizašla iz postupka sanacije i privatizacije banaka postala bi imovinom agencije, dok bi za imovinu koja je vlasništvo Republike Hrvatske agencija postala zakonski zastupnik, a za imovinu drugih državnih institucija kao što je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, agencija bi potpisala ugovor o upravljanju tom imovinom. Ono što je vrlo važno i što mi u klubu HDZ-a podržavamo to je da se ovim zakonom uvodi obveza izrada strategije koju bi donosio Hrvatski sabor. Kada govorimo o strategiji ocjenjujemo da je da je vremenski rok u kojemu bi se ta strategija trebala realizirati od tri godine neprimjeren i da bi strategija o upravljanju državnom imovinom kao strateški dokument trebao biti na duži rok, dakle kada bi trebao podrazumijevati svakako dugoročnije projekte, da bi morao donijeti smjernice i programe koji se provode na rok duži od tri godine, a ne upravo tri godine kako što je ovim zakonom i predviđeno. Također je potrebno do idućeg čitanja razmotriti i opravdanost da se donosi jednogodišnji plan upravljanja državnom imovinom. Po nama bi također trebalo razmisliti da se i taj plan upravljanja državnom imovinom koji bi bio vezan na ovu strategiju donose na dugoročniji rok. Također ocjenjujemo da je potrebno u pogledu upravljanja državnom imovinom omogućiti da agencija sustavnije upravlja i načinom preuzimanja trgovačkih društava što je također ovim zakonom predviđeno, jer se ostavlja mogućnost dokapitalizacije trgovačkih društava i javljanja na natječaj agencije za preuzimanje trgovačkih društava. Ono što također ocjenjujemo da bi do drugog čitanja trebalo razmisliti, a to je da se usuglase odredbe ovoga zakona sa Zakonom o turističkom zemljištu i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, jer se njime uređuje imovinsko-pravni odnosi na tom zemljištu i način njegova korištenja što nije decidirano i utvrđeno i riješeno samim zakonom.

ostale državne imovine kao što je imovina koju predstavlja poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište, da se i u tom dijelu definira odnos Državne agencije za upravljanje imovinom i tog dijela zemljišta. Nadalje je potrebno kroz ovaj zakon odrediti naspram voje imovine koja nije zakonom definirana, koja se smatra neperspektivnom vojnom imovinom jer držimo da je kroz ovaj zakon potrebno regulirati i cjelokupnu imovinu koja nije ocijenjena perspektivnom od strane Ministarstva obrane. Isto tako je do drugog čitanja potrebno definirati odnos ovog zakona i Zakona o poslovnom planiranju, jer se zakonom utvrđuje obveza jedinica lokalne samouprave da se da se agencijom sudjeluju aktivno i zajedno u procesu prostornih planova, što u ovom trenutku nije usklađeno sa Zakonom o prostornom planiranju I nadalje, ono što je malo prije gospodin Koračević govorio vezano za Agenciju za promet nekretnina, samim zakonom nije definirana u cijelosti dakle odnos sa samom agencijom i koje bi poslove Agencija za promet nekretnina preuzela ova agencija a koje bi poslove i dalje obavljalo Ministarstvo prostornog uređenja. Pa prema tome, jasno je da se i o tome dijelu čitanja. Ono što je svakako mi u klubu HDZ-a podržavamo to je da se ovim zakonom sustavno rješava pitanje cjelokupne državne imovine. Potrebno je da se poslovi koji se danas obavljaju u nekoliko državnih institucija objedine na jednom mjestu, potrebno je da se formira registar i to je itekako kvalitetna odredba ovog zakona, dakle da se formira taj registar. No međutim, sam sadržaj registra rokovi u kojima će se taj registar formirati nisu do kraja definirani. mi u klub HDZ-a podržavamo ovaj prijedlog zakona. Do idućeg čitanja potrebno je razmisliti o svim ovim sugestijama koje sam malo prije rekao. I jasno da očekujemo da se na tom tragu donese prijedlog zakona koji će biti u konačnom čitanju. Hvala. Hvala lijepo. Dalje idemo s raspravom po klubovima. U ime kluba IDS-a uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Prvo, dobro je da ovaj zakon ide u drugo čitanje, apsolutno. Zašto, zato jer mi stvaramo jedno od najmoćnijih tijela u Republici Hrvatskoj koje će između ostalih upravljati državnom imovinom, raspolagati stjecanjem vlasničkih udjela, raspolagati i stjecati nekretnine, bavit se upravljanjem vlasničkih udjela državnih tijela, institucija, ustanova, sudjeluje u predlaganju izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja, uspostavlja vođenje i oblikovanje registra državne imovine, dodjeljuje dionice, bez naknade ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata, izdaje rješenja o iskazu nekretnina, identificira neprocijenjenu imovinu u postupku pretvorbe i privatizacije itd., itd. Mi danas imamo na neki način, usuđujem se kazati, dva povezana zakona. Jedan je ovaj, Zakon o upravljanju državnom imovinom pa u velikoj mjeri kada kažem povezan mislim da onaj zakon o poticanju izvoza odnosno ulaganja. bez obzira i na ovaj zakon i na postojeće zakone mi smo u nekoj situaciji da u ovom trenutku baš ni nema nekih ulaganja, nema ni nekih investicija, nažalost nema ni novih radnih mjesta, nema gospodarskog rasta, jednom rječju ništa od toga se u ovoj zemlji ne dešava. Postavlja se normalno sada pitanje tko će raspolagati tom silnom imovinom koju će Zakon o upravljanju državnom imovinom koncentrirati na jednom mjestu. Što ćemo mi tim zakonom zapravo postići, što ćemo promijeniti? Do sada, slobodno se može reći u zadnjih pa 10-tak godina slobodno, svaki investitor je gotovo otjeran zbog jedne antipoduzetničke klime u zemlji u kojoj su svi bili protiv svega. Na taj način mi smo otjerali gotovo 5 milijardi investicija. Na taj način ostali smo bez 100 tisuća radnih mjesta, na taj način samo po osnovu PDV-a ova zemlja nije uprihodovala najmanje 1 milijardu eura, po osnovu poreza, doprinosa itd. dodatnih milijardi eura i ostali smo samim time bez novih grana itd. E sada kada smo svjesni da smo samo u periodu od 1.7.2009. do 1.7.2010. ostali bez gotovo 90 tisuća radnih mjesta, sad bi mi da se investira, da se ulaže, da se gradi u ovoj zemlji, ali dok u Washington Postu izlaze na prvoj stranici natpisi "Hrvatska zemlja mafije" teško da će neki relevantni kapital ovdje doći. I nažalost, ista stvar je gospodo čak i u Istri gdje smo isto tako otjerali najmanje 1 milijardu eura investicija od onih 5 milijardi. Sve je bilo uvijek dočekivano na nož, ali možda se dole za razliku od nekih drugih krajeva ipak nešto događalo, nešto investiralo nešto gradilo. gradilo. Malo, ali ipak je ta neka gospodarska osnova očuvana od Uljanika do turizma, od izvozne ekonomije do neke male privrede, iako se bojim ako se nešto ne promijeni da vrijeme koje je pred nama biti će naprosto pakleno razdoblje. Sve je nažalost politizirano, sve je 101% naprosto ispolitizirano, od Barbarige nadalje iako ja tvrdim da su tamo kupili mačka u vreći jer od 76 hektara kasnije im je 50% te 50% te nekretnine pretvoreno u arheološko zemljište na kojem nema apsolutno nikakve gradnje itd. Nema gospodina Kulušića koji mi je to jutros dobacivao, ne bi to govorio da nije prije provocirao. S druge strane, ono što isto tako znamo, županije u ovom času ne raspolažu niti sa jednim centimetrom bilo šumskog, bilo poljoprivrednog, bilo građevinskog, bilo turističkog zemljišta. Ako netko ima, imaju gradovi i jasno, država. Država, razumljivo, raspolaže sa prije svega velikim sustavima. Mislim ovdje na HEP, Hrvatske željeznice, Hrvatske šume, sa milijunima hektara najatraktivnijeg zemljišta bilo da je riječ o moru, bilo da je riječ o poljoprivrednom, šumskog. Čitam jučer ili prekjučer, ne mogu vjerovati da se Hrvatske šume na godišnjoj razini oštećuju za da se Hrvatske šume na godišnjoj razini oštećuju za 1 milijardu kuna, a da je utvrđeno negdje oko 500 milijuna. E sada, što država radi, a smeta me da to zagovaraju čak i neki savjetnici predsjednika pa i iz reda IDS-a. Kažu da tajkunima ne bi trebalo naplaćivati ovo turističko zemljište. Meni je drago da se ovaj zakon i time bavi, dosta toga da kamp netko jednostavno ne plaća, a da onaj mali ugostitelj, nije bitno da li je riječ o Puli ili Poreču, Dubrovniku ili Splitu, kada ima jedan štand ili nije bitno, stol u Dekumanovoj ili na Forumu ili na rivi u Splitu ili na Stradunu mora eto plaćati svaki jedan centimetar, a ovi koji su dobili od države taj jedan sustav jednostavno ne trebaju, uređeni jasno, nikome plaćati niti jedne kune. E to ne može tako i to treba normalno promijeniti. ništa protiv ili ne bih imao da ako neki građanin Hrvatske ili svijeta, apsolutno svejedno, želi u Hrvatsku uložiti neki novac u gradnju nekog poslovnog poslovnog objekta, nije bitno hotela, tvornice, pa da mu država jasno ne za ništa, ali pod koncesijom za 1 kunu na godinu ili ne znam kako, sa jednom simboličnom naknadom ustupi zemljište gdje bi mogao jednostavno graditi i kroz tu formu po tom zapošljavati zapošljavati ljude koji bi plaćali državi doprinose, koji bi sebi osigurali radno mjesto i koji bi, a taj sustav bi normalno kroz PDV isto tako punio državnu blagajnu. Ono što je međutim bit, ja bih se usudio kazati, ovog aktualnog trenutka u Republici Hrvatskoj, da su svi na neki način pa usuđujem se kazati prestrašeni. Prvo u državnoj upravi zbog ovih uhićenja ne da su prestrašeni nego nitko ništa jednostavno ne poduzima, ne radi. Drugo u Vladi osim što rade loše o.k. sada nakon što im je premijerka iz New Yorka poručila da ih pola treba smijeniti opet ne rade ništa. Sad se svađaju. U lokalnoj samoupravi eto opet se vraćam na ono prvo teško da su u stanju bilo što poduzeti ako prethodno ne dobiju pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva. I dolazimo do situacije da naprosto sve, cijeli život u ovoj zemlji smo blokirani. I sa ono malo slobodnih sredstava kojima raspolažemo, kojima bi mogli pokrenuti jednostavno nitko se ne usudi bilo što poduzimati jer ne zna što će ga sutradan ili pogotovo nakon promjene vlasti u ovoj zemlji zadesiti. Isto tako, gledam ovu Agenciju za upravljanje imovinom. Pa to doista treba što je moguće prvo rasformirati jer ona također koči život u ovoj zemlji. Na primjer u jednome Buzetu hajde sad smo riješili nekih četiri, pet hektara za buduću buduću pivovaru. Ali prije toga četiri, pet godina smo rješavali nekoliko stotina kvadrata, neki potok da bi se mogao gospodo izgraditi autobusni kolodvor ili šta ja znam da bi se mogao izgraditi kolektor. Pa nemojte to jednostavno raditi. Nemojmo na takav način blokirati, odugovlačiti sve ove sadržaje koji se mogu iskoristiti. Pogotovo nemojmo sada na primjer kočiti investicije u istarski ipsilon jer je to jedino što se realno može dogoditi u godini koja je pred nama. Mi ćemo iduće godine dole otvoriti 70, možda 80 km 80 km autocesta van Istre u drugim krajevima Hrvatske. Bojim se da neće zbog dubioza u Hrvatskom autocestama biti u mogućnosti otvoriti novih autocesta. A ta je cesta koja je gradi koncesijom i nije na teret državnom proračunu. Još jedan detalj kojega po meni treba riješiti i o kojem bi trebalo U Hrvatskoj imamo negdje oko 100000 obrtnika i imamo negdje oko 100000 ovih pravnih osoba od kojih je 99900 99900 da se izrazim mali. Mnogi od tih ljudi rade u državnim ili gradskim prostorima. Ja se osobno zalažem da se tim ljudima da otkupe te poslovne prostore po nekoj realnoj cijeni. Radnici, penzioneri '91., '92. godine došli su u poziciju da otkupe društveni stan za onih pet, šest, sedam hiljada eura. Tajkuni su dobili tvornice, dobili su hotele. Strane banke su preuzeli domaće banke. Deutsche Telekom je preuzeo mobitel, MOL je preuzeo INA-u. MOL je preuzeo INA-u. Sada ćemo prodati brodogradilišta, vršimo denacionalizaciju. PIF-ovi su dobili ono najvrednije što je preostalo nakon pretvorbe, privatizacije. Dovoljno je spomenuti Liburniju, a ti mali zakupci, obrtnici, trgovci jednostavno ne mogu ni ni po realnoj cijeni do tih poslovnih prostora i zalažem se da se to riješi. Što je bit gospodo ovoga zakona? To je ovo po meni na strani drugoj ovoga zakonskog prijedloga gdje se doslovce kaže da kako upravljanje državnom imovinom nije jedinstveno, ne postoji Strategija upravljanja državnom imovinom, te se tako raspolaže državnom imovinom uglavnom kroz model prodaje radi pokrivanja troškova, radi pokrivanja na to stavljam naglasak troškova institucija nadležnih za raspolaganje državnom imovinom i proračunskih manjkova što za posljedicu ima smanjenje ukupnog obima i vrijednosti državne imovine, te je dugoročno neodrživo. Gotov naprosto citat. To je naprosto sramota da mi rasprodajemo one najvrednije ja bih rekao kolače ove zemlje da bi mogli isplaćivati plaće. Jasno je da onaj koji u nekom sustavu ne prima plaće ne znam u jednome "Kamenskom" njemu je sasvim svejedno što će se prodati neki hotel u Makarskoj da bi se njima isplatila plaća ili obrnuto. Ako ne znam u jednome Puli ne isplaćuje se uredno plaće njima je sasvim svejedno što će se prodati neka poljoprivredna pod navodnicima zadruga ili tvrtka u Slavoniji ako će oni dobiti plaće. Međutim, suština je opet u nečemu drugome. Dvije institucije, znači Hrvatski fond za privatizaciju i Središnji ured za upravljanje imovinom spajaju se sada u ovu novu agenciju. Ja mislim da ovaj tajming u kojem se sve to dešava, znači kraj Vlade koja nam je na žalost danas poručila da bi mogla biti na vlasti čak do 11.3.2011. Želim vjerovati da se to neće dogoditi. Za miloga Boga, valjda nećete toliko biti na ovoj vlasti. Jer šta će nakon toga ostati od ove zemlje. Za dulje ćemo vidjeti, ako ne ide drugačije. Ja ne znam kako vas istjerati ča iz toga. Ali valjda hoćemo nekako, dobro. Ali dobro pustimo sada to. Nećete toliko dugo barem se nadam, iako kažem da s druge strane čak namjera ovoga zakona možda nije loša, ali je trenutak u kojem se predlaže ovaj zakon doista katastrofalan. Svi su u nešto umočeni. Nitko se ne usudi bilo što napraviti i Hrvatska propada, dostojanstveno propada. Što je sa tvrtkama u državnom vlasništvu? Konkretno sa brodogradilištima? Tko će taj proces privatizacije voditi? Hrvatska brodogradilišta čitam jučer imaju narudžbi za 28 brodova. 10 ih otpada na Uljanik. Tih 10 vrijedi kao 20 drugih brodova ukupno vrijednih u Uljaniku 915,8 milijuna dolara, drugdje jedna milijarda dolara. Što je sa tom privatizacijom? Ja vas molim da ako je riječ o Uljaniku dalje šape od njega i jednostavno ne prodajte ga. One male udjele u tvrtkama jasno to neka se rasproda odmah ali tko će eto sada obaviti o čemu sam i jutros govorio reviziju pretvorbe, privatizacije, a da ne govorim o onim nacionalnim sustavima tko će ih revidirati poput privatizacije jedne INA-e, THT-a, Podravke itd., Liburnije itd. Mene raduje ovaj članak 6. gdje govorite o ovom kodeksu upravljanja. Ne može se više dogoditi da o ovim velikim nekim nekim sustavima gdje se izravno država potkradala, a sav odium se bacao uvijek na Sabor. Na primjer, netko dobije stan od milijun i 600 hiljada kuna, a da mu tvrtka HEP plati 600 hiljada kuna. Pa gdje toga naprosto može biti. Pa toga nema ništa, a s druge strane cijela nacija se bavi sa ručkovima u saborskom restoranu ili cijenom jedne pive ili jedne kave. Međutim što želim kazati? Što je Sabor slabiji, to je izvršna vlast jača. Što je Sabor slabiji, to je zemlja siromašnija, besperspektivnija i na žalost pokradenija. Znači za kraj samo još dvije rečenice. Ovaj zakon i nije loš, ali trenutak kada se predlaže je loš, bojim se da će se sve blokirati, iako naš problem kao nikada do sada nije bio toliko u zakonima koliko u ovoj praksi i pojedincima koji nas okružuje. Sve u svemu dobro je da zakon ide u drugo čitanje, o ogromnoj se imovini radi, pa ne bi bilo zgorega da se o zakonu raspravlja i u trećem čitanju. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Kajin. Kao što je uobičajeno već, nakon njegovog obraćanja imamo i po nekoliko prijava za ispravak navoda. Najprije uvaženi kolega Goran Marić. Izvolite kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kajin je kazao jedan veliki netočan navod, da je Vlada Republike Hrvatske otjerala iz Hrvatske 5 milijarda eura investicija, i da je time spriječila 100 tisuća zapošljavanja novih radnih mjesta. Taj navod nije provjerljiv, pa samim time nije ni valjan, niti istinit. Kolega Kajin, mene začuđuje stvarno lakoća izbacivanja vaših podataka ko iz katapulta. Vi milijarde upotrebljavate kao najjednostavnije brojke. Vi stotine tisuća nezaposlenih kao ona predizborna obećanja 200 tisuća zaposlenih. Pa smatrate li vi investitorima one koji su vašu Istarsku, odnosno našu hrvatsku zemlju pokupovali poljoprivrednu po eur ili dva, pa kasnije žele prenamijeniti u građevinsku i vrše pritisak na

Recite mi jedan primjer investitora koji je napustio Hrvatsku jer mu je Vlada zabranila i nije dopustila investiciju.

već kod idućeg obraćanja očitovati o konkretnom podatku ili brojci. Ispravak navoda, uvažena kolegica Marijana Petir. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Kajin je rekao u svom izlaganju da smo otjerali investicije sve koje smo mogli u Istri. Pa to kolega Kajin nije točno. Naime moram vas podsjetiti da upravo uz pokroviteljstvo IDS-a je Rokvul došao u Istru, jest da ste potpuno fulali lokaciju, jest da danas perete ruke kao Poncije Pilat i pravite se da s tim niste imali nikakve veze, dok ta tvrtka koja u svojoj državi bi morala raditi prema svim standardima krši standarde u Istri, a vaš župan na sve pozive i ministrice i mene kao predsjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša se oglušuje, pa čak nije želio niti provesti nezavisna mjerenja da vidimo što se doista tamo događa. Zbog toga bih vam rekla da i preporučila da se u Istri, obzirom da je Istra doista prekrasna regija, više založite za održivi razvoj, da privlačite one investicije koje otvaraju nova radna mjesta, štite socijalnu sigurnost zaposlenih i štite okoliš, a ne ovakve investicije poput Rokvula, koje ste stavili ponavljam na potpuno pogrešnu lokaciju i uništili ruralni turizam.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo i ja bih se priključio ovoj, u ovom ugodnom čavrljanju ja bih rekao s kolegom Kajinom. Kolega Kajin je po običaju rekao više netočnih navoda, ali ja bih se skoncentrirao samo na jedan koji kaže da se u lokalnoj samoupravi ništa ne radi, da je cijeli život blokiran. To je netočno. U lokalnoj samoupravi se radi itekako čvrsto, uporno i marljivo i svaka jedinica i u mojoj županiji pokazuje bit svog postojanja, i u svakoj se radi onako kako treba i koliko mogućnosti dozvoljavaju. Nadalje, kažete da bi naravno da nemate ništa protiv da kapital dođe i da uloži, stvori radna mjesta, ali istovremeno kad se počne nešto u tom smislu raditi, onda odmah buka nastaje i možda čak ima jedan izraz kukurijekanje, a koji pijetao rano kukuriječe zna se kako završi, u loncu. Nadalje govorili ste nešto o pivi i kavi u saborskom restoranu. Ja želim reći da niti jednog, niti drugog nije dosta, previše nije dobro, jer jedno škodi za srce, a drugo, od druge jaka buka se proizvodi. Hvala lijepo. Hvala doktore. Uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravio bih netočan navod kolege Kajina na žalost HDZ nije rekao da bi otišao 2011., nego 2012. u 3. mjesecu, usprkos tome gospodine Kajin šta proteklih dana ministri HDZ-a priznaju da su krali novac iz ministarstava, šta su naslovnice svih medija, dnevnika kao crna kronika, sve sa glavnim ulogama bivših premijera, potpredsjednika, ministara Vlade HDZ-a. Oni govore da bi još godinu i 3 i pola godine nanosili štetu ovoj zemlji. A na žalost u tome ih podržavaju i stranke kao što je HSS, SDSS, manjinci, na žalost svi zajedno sudjeluju u neviđenoj šteti. **Friščić,

Kolega Maras, evo vi ste pokazali primjer u prvom dijelu kako treba točno ispraviti navod, jer točno je da je kolega Kajin rekao 2011., a vi ste to upozorili da je objavljeno u medijima da se radi o 2012. I tako bi trebali inače ispravljati navode. A ovo poslije su replike. I ja sad molim, posljednja se prijavila za ispravku navoda, uvažena kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja ispravljam netočan navod, jedan od niza naravno, gospodina zastupnika Kajina, u kojem on tvrdi da Hrvatska propada. Naravno da to nije istina, naprosto zato što to svi znaju i što ova Hrvatska evo pod vodstvom ove Vlade i mjera gospodarskog oporavka, ali i borbe protiv korupcije koja nema ni ime ni prezime, ni političku stranku, i ne priznaje ništa to, nego naprosto će očistiti sve ovo o čemu je govoreno, pa neće se prezati i skrivati ispod tepiha i bojati se toga nitko, a umjesto da zaziva dragog Boga u kojeg ne vjeruje bolje mu je da zaziva AB MARIS, firmu DARIA i JUPITER ADRIA, malo da se vrati u svoju Istru tamo može, i možda malo dalje, a Hrvatska će biti uvijek dok je nas,

nemojmo što kaže kolegica Antičević bogohuliti nego krenimo dalje s raspravom. Javlja se u ime kluba SDP-a uvaženi kolega zastupnik Slavko Linić. Izvolite kolega Linić.

Stav kluba SDP-a je da će podržati ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju s time da ćemo pokušati u ovoj kraćoj raspravi sugerirati što bi sve trebalo doraditi na ovom zakonskom tekstu da bi taj tekst u drugom čitanju bio kvalitetniji. Ocjenjujemo da je zaista krajnje vrijeme promijeniti način ponašanja u evidentiranju imovine RH, u brizi za njoj i raspolaganju tom imovinom. I zato ocjenjujemo da ovaj zakonski tekst i ima određenu namjeru pa je to razlog zašto ćemo ju podržati i pokušati sugerirati određena rješenja koja očekujemo da bi trebala biti u tom tekstu. Naravno svakog od nas treba zabrinuti ocjena stanja oko imovine i ne smijemo biti zadovoljni sa tom ocjenom stanja. I ona je ta koja svakog od nas saborskog zastupnika treba zabrinuti. Svatko od nas tko zna nešto o zakonskim rješenjima vezano za imovinu zna da osim što možda upravljaju 2 tijela, pravo raspolaganja ima preko 20 subjekata u RH. I našim zakonskim tekstovima mi smo rješavali i kako ćemo dati ovlasti šumama da upravljaju određenim imovinama, ne šumom nego imovinom na šumskom području, i vodama i ja bih rekao cestama i obrani ministarstvu, i ne znam Ministarstvu financija. Znači, masu sudionika po nizu zakonskih projekata upravljaju i to ne pažnjom dobrog privrednika nego zato da bi eventualno imali što manje troškova i da bi u biti umanjili rashode i štete koje nanosi imovina jel očito da s njom drukčije ne gospodarimo nego ona je opterećenje za RH. I to je nešto što je vrlo jasno i transparentno navedeno u obrazloženju i ovog zakonskog teksta tako da nema potrebe da se raspravljamo jer sam predlagač veli upravljanje državnom imovinom niti je jedinstveno, niti postoji strategija pa je raspolaganje državnom imovinom uglavnom model prodaje da se umanje rashodi. I to je najteže, ja bih rekao, saznanje kako se mi odnosimo prema imovini građana Hrvatske. Drugo, također ono što je manje elaborirano u ovom dokumentu je evidencija imovine. I nažalost moramo postati svjesni da mi nemamo evidenciju svoje imovine. Prijelazne odredbe ovog zakonskog teksta govore da ćemo opet evidenciju raditi na osnovu onih što netko raspolaže, neka privatna osoba, tvrtka pa nam je dužna dostaviti podatke. Prema tome punih 20 godina nakon, ja bih rekao, naših odluka o samostalnosti RH mi nemamo niti evidenciju o toj imovini. I to je nešto što itekako je propust i zakonodavca, ali i izvršnog tijela koje je moralo voditi brigu o tome. Nažalost ako dublje uđemo unutra, pogotovo u poljoprivredno zemljište, ja bih rekao pojedine imovine vezano uz šumama, čak i ako gledamo ceste, prometnice, mi nemamo niti definirane vrijednosti te imovine. Nismo definirali vrijednost. Svi smo svjesni toga da definiranje vrijednosti određene imovine stvara ogromne troškove za RH, za ja bih rekao korisnike i one koji raspolažu s tom imovinom, ali evidentno da nas i revizije upozoravaju na to, a i pažnja ja bih rekao odgovornog vlasnika je da moramo imati vrijednost te imovine. Neovisno što smo, ako s njom raspolažemo u dijelu prodaje ili koncesije ili ja bih rekao najma, moramo ažurirati tu vrijednost pa je to opet trošak, ali mi moramo biti odgovorni i moramo inzistirati na tome da evidencija bude jasna, a da evidencija bude i kroz vrijednosni sustav. Ne kroz kvadrate, ne kroz hektare, nego i vrijednost. I to su problemi koje eto ni nakon 20 godina nismo razriješili. A tada dolazimo i do onog najvećeg problema. Šumom propisa koje smo donijeli u posljednjih 20 godina mi smo potpuno suprotstavili pojedine korisnike te imovine ili ja bih rekao ovlaštenike koji imaju pravo raspolagati tom imovinom. Sukob među njima, ne donošenje odluka, paralelne, ja bih rekao suprotstavljeni interesi, su razlog da imovina niti je bila u pravoj funkciji i vjerojatno ta imovina nažalost nije mogla služiti ni gospodarstvenicima za kvalitetno raspolaganje niti ja bih rekao zaista prihodovanje, otvaranje radnih mjesta sa tom imovinom građana Hrvatske. Prema tome moraju nas brinuti ti odnosi i sigurno da promjena tih odnosa mora biti jedinstven ured jer je to praksa Europe koja je očito na bazi iskustva o sukobljenim tijelima državne uprave naše rješenje da se jedinstvenim tijelom pokuša otkloniti i ta zapreka, a sve u funkciji da imovina bude na korist građana Hrvatske. Ako su to, ja bih rekao, i najteže ocjene sadašnjeg stanja upravljanja imovinom, ako smo svjesni da je prošlo 20 godina, ako smo svjesni da je vrijeme da potpuno promijenimo mišljenje, ponašanje, onda se pitamo da li ovaj zakonski tekst daje odgovor? Klub SDP-a smatra ne. Pred nama su 2 problema. Jedno je imovina i odgovornost o upravljanju imovinom, a drugo je koja tijela će u biti u budućnosti odlučivati o toj imovini. po ocjeni SDP-a zakonski tekst se previše bavi samo spajanjem dva državna tijela, reguliranjem sutra odnosa Vlade prema tim tijelima, samostalnosti, ovlastima, načinu raspolaganja. Ali ono što je daleko važnije mi osim što se naznačuje da će Sabor donositi strategiju, a Vlada planove godišnje, daleko manje se bavimo problemom koja ta imovina nažalost proizvodi ja bih rekao za korisnike i za sam državni proračun i s druge strane da ne daje efekt. Pa mi sugeriramo da bi dodatnim ja bih rekao problemima kojima se treba baviti, a to je imovinom trebalo se daleko više pozabaviti u drugom čitanju, predlagač upravo temom imovine. Što bi nam trebalo reći? Po nama daleko jasnije bi trebalo reći u kom roku ćemo donijeti i dobiti registar. Ne može biti neodređeno vrijeme. 2003. smo donosili odluku o nekakvom upisniku. Nema efekata. Zašto? Nismo donijeli rokove. Dajmo rokove, potvrdimo ih. Također jedno od najvećih pitanja i troška će biti procjena imovine. Da li smo mi zato da procijenimo imovinu? Da. neovisno što možda neće ući u promet, ali imovina mora imati svoju vrijednost, mi moramo znati koliko vrijedi, jer jednostavno tada ćemo biti transparentniji u svim postupcima. Ali mi ovdje ništa ne govorimo. Mi ne govorimo o procjeni tih troškova kako ćemo ih isfinancirati. Zakon se mora jednostavno i tim problemom pozabaviti. Naravno, za nas je također pitanje što ćemo sa trgovačkim društvima, uzmimo željeznicom, koja očito ja bih rekao svoju djelatnost znatno smanjila, pa je pitanje što ćemo s imovinom u takvim trgovačkim društvima. Da li ćemo dozvoliti pravnom subjektu ili s obzirom na specifičnost željeznice također definirati ako ništa drugo onda barem strategijom kroz ovaj Parlament, jer o željeznici također mi odlučujemo i Strategiji željeznice ili da još i Vlada godišnjim planovima obveže i trgovačka društva ovakvim specifičnim djelatnostima. Sve to po nama znači te probleme koji smo svjesni da imamo sa imovinom, mi bi morali riješiti kroz zakonske prijedloge i kroz dopunu ovog prvog čitanja, da bi bili sigurni i uvjereni da ćemo tada imati daleko bolja rješenja. Prema tome, za klub SDP-a onaj drugi dio rješenja koji govori da će se manje-više spojiti Fond za privatizaciju i Središnji ured za upravljanje državnom imovinom kao tijelom koje će servisirati novu agenciju, nemamo ništa protiv tih rješenja. Ocjenjujemo da su ta rješenja prihvatljiva i da u biti imamo ljude i kadrove koji mogu odraditi taj dio posla. Ali da li ćemo promijeniti filozofiju ponašanja, da li ćemo motivirati sva tijela da shvate tu odgovornost za imovinu građana, da promijene svoje ponašanje, to je ono u što nismo uvjereni. I zato ocjenjujemo da bi zakonski prijedlog u drugom čitanju u tom dijelu trebao biti dopunjen. Hvala. kolega Linić netočno navodi da "zbog šume propisa i državna imovina nije mogla koristiti građanima", što je apsolutno netočno. Sjetimo se brojnih gradova i općina koji su dobili imovinu na raspolaganje, koji su dobili na koncesiju i od kojih je evo danas nastalo gotovo 400 radnih zona. Dakle, svi preduvjeti za investiranje. A najveći problemi što smo zaboravili reći jel ovdje je povrat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 bih klubove da se malo organiziraju jer smo najavili u jedan glasovanje. Izvolite. **Grčić, Stanko (HSS)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Već dugo se govori o tome da je potrebno objediniti svu državnu imovinu pod jednom kapom, a kako bi se napokon znala njezina vrijednost i što je još važnije kako bi se stavilo u funkciju na najbolji mogući načinu. Naime, do danas nije uspostavljen jedinstveni i cjeloviti sustav evidentiranja državne imovine, te razmjena nekoliko međusobno nepovezanih pojedinačnih evidencija, k tomu još u nadležnosti različitih institucija, pa tako teško možemo reći da znamo točan popis državne imovine. Primjerice, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom vodi upisnik državne imovine koji nije potpun, a takva je i njegova suradnja sa osnovnim tijelima državne uprave vezano za spomenuti upisnik. S druge strane Hrvatski fond za privatizaciju vodi evidenciju imovine koja je upisana na njega isto kao i za dio imovine drugih državnih imovatelja za koju imaju informacije ali ni ona nije potpuna budući da ne opisuje sve oblike državne imovine. To je dovelo do toga da nemamo sustavnu evidenciju cjelokupne državne imovne, a posljedica je nemogućnost pregleda namjene pojedinih oblika, te imovine čime je otežano određivanje najboljeg načina raspolaganja tom imovinom. Iako je Vlada kao najviše tijelo izvršne vlasti odgovorne za upravljanje državnom imovinom, ne smije se zaboraviti da je ta imovina prije svega imovina svih građana ove zemlje i da njom treba upravljati na način koji će donijeti najveću korist. Do sada se njome upravljalo preko Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, kao i agencijama i fondovima, te je Vlada obvezna uspostaviti efikasan sustav upravljanja državnom imovinom i unapređivati ga da bi se što učinkovitije ostvarili strateški interesi te na pravi način u funkciju stavio taj veliki resurs. Ne samo kako bi se koristio za ispunjavanje obaveza javne vlasti prema građanima, već i gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Državnom imovinom treba upravljati kroz dobro utvrđene modele i poslovne procese, pri čemu je bitno oblikovati sustav izvješćivanja i nadzora, u obzir uzimajući različite oblike imovine, vlasništva i vrijednosti, te načelima javnosti učinkovitosti, odgovornosti i predvidljivosti. Naime, državna imovina su vlasnički udjeli u trgovačkim društvima kao i vlasništvo nad nekretninama, poput stanova i poslovnih prostora, građevinskih zemljišta, raznih kompleksa i mnogo čega drugog. Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima i vlasništva nad nekretninama upisani su uglavnom na Republiku Hrvatsku, ministarstva i hrvatske fondove, kao i Hrvatskog fonda za privatizaciju, te djelomično na institucije, agencije poput Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Stoga pozdravljamo donošenje ovog zakona budući da predviđa uspostavljanje Agencije za upravljanje državnom imovinom koja će zamijeniti dvije institucije koje sam već ranije spomenuo, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom i Hrvatski fond za privatizaciju kao i Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama. Budući da te dvije institucije danas upravljaju većim dijelom državne imovine ovime će se postići učinkovitije upravljanje tim vrijednim resursima, kao i ujednačenost upravljanja te je za očekivati povećanje vrijednosti državne imovine, a uz to će se, što također nije zanemarivo, spajanjem tih institucija smanjiti i njihovi troškovi poslovanja. Takva praksa nije nepoznata i prisutna je i u nekim drugim zemljama članicama Europske unije. Ovim se zakonom također predviđa i osnivanje i vođenje središnjeg registra državne imovine koji bi bio podijeljen na registar nekretnina i registar trgovačkih društava koji bi vodila spomenuta agencija te će taj registar biti javnog dostupan svih hrvatskim građanima. Obzirom da je državna imovina imovina svih hrvatskih građana brine složenost i neprimjerenost postupka utvrđivanja vlasništva na imovini koja nije procijenjena u postupku pretvorbe društvenog vlasništva, a koja pripada državi. To naime za posljedicu ima uzurpaciju tog dijela imovine od strane neovlaštenih osoba, kao i sprečavanje realizacije investicijskih projekata. Dobro je što se ovim zakonom određuje jednostavniji postupak utvrđivanja vlasništva na takvoj imovini te se nadamo da će se time stati na kraj neovlaštenoj uzurpaciji imovine hrvatskih građana. Boljim uvidu u stanje, kao i racionalnijem raspolaganju državnom imovinom doprinijet će se uspostavi poslovnih procedura i mjerenje učinaka troškova, kao i profesionalno upravljanje državnom imovinom što se predviđa osnivanjem ove agencije. Uz to će se omogućiti brzo donošenje odluka na temelju evaluacije koristi i troškova te pravilan informacijski sustav u što je posebno važno uspostaviti adekvatan nadzor poslovanja te kontrolu i mjerenje uspjeha kao i ono što hrvatski građani možda najviše očekuju, a to je transparentnost poslovanja. Važno je, a što se predviđa ovim zakonom, da Hrvatski sabor donosi trogodišnju Strategiju upravljanja državnom imovinom te da Vlada donosi godišnji plan upravljanja kao operativni plan o čijim će rezultatima agencija svake godine izvještavati Vladu i Hrvatski sabor. Dosadašnji propisi kojima je uređeno upravljanje državnom imovinom pojedinim institucijama nisu omogućavali korištenje svih dopuštenih modela upravljanja, poput primjerice javljanja na javne pozive za preuzimanje dioničkih društava. Po njome nije bilo moguće racionalno upravljati, a ovim zakonom bi se to omogućilo agenciji te bi se još uveli novi modeli poput dokapitalizacije trgovačkih društava u državnoj vlasništvu kroz inicijalne, javne i privatne ponude ili prodaje kroz pregovarački postupak. Određuje se također način određivanja vrijednosti vlasničkih udjela i nekretnina te metode raspolaganja kao i uvjeti kada agencija može samostalno njima raspolagati, a kada uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća te kada uz prethodnu suglasnost Vlada Republike Hrvatske. Sve prije spomenuto pokazuje da će se ovim zakonom ovo područje urediti na način da se državnom imovinom što efikasnije upravlja te će se kroz to potaknuti i nova ulaganja koja su potrebna kako bi se ubrzao gospodarski oporavak i otvorila nova radna mjesta. Državnu imovinu potrebno je staviti u funkciju kako bi doprinijela podizanju kvalitete života i u daljnjem razvoju Republike Hrvatske što na koncu očekuju svi naši građani zbog toga klub Hrvatske seljačke stranke ovaj zakonski prijedlog će podržati jer smatramo da će upravo to i omogućiti. Hvala vam lijepa. Obavještavam da je u 12,49 prošlo vrijeme za prijavu 10 minuta. Obavještavam također da 39. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održat će se danas, 6. listopada, u dvorani Janka Draškovića u 14 sati.